Josip (HSS)** I prelazimo na 5. točku dnevnoga reda, a to je - Konačni prijedlog Zakona o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 608 Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu predati do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo te Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća odbora ste primili. Predstavnik predlagatelja je državni tajnik, gospodin Ivan Bubić. Želi li predstavnik predlagatelja se još obratiti? Želi, jer vidim već da je tu. Izvolite, tajniče. **Bubić, Ivan** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Programom gospodarskog oporavka Vlada Republike Hrvatske kao jedna od mjera reforme javne uprave predviđena je analiza svrsishovitosti postojeće strukture agencija, zavoda i drugih regulatornih tijela. Vlada Republike Hrvatske donijela je i zaključak o provedbi aktivnosti u vezi s reformom državne uprave i utvrdila odgovarajuće smjernice. Sukladno navedenom zaključku izvršena je analiza ustrojstva i djelokruga agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, vodeći pritom računa o pravnoj stečevini Europske unije i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u postupku pristupanja Europskoj uniji. Pri utvrđivanju svrsishovitosti djelokruga pojedinih agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih poslova s javnim ovlastima te izradi prijedloga o reorganizaciji, vodilo se računa o istovjetnim poslovima koji se već obavljaju u pojedinim ministarstvima i u kojima su čak ustrojene unutarnje ustrojstvene jedinice identične nazivu agencije zavoda odnosno fonda. Temeljem toga, a u svrhu racionalizacije poslovanja i učinkovitije organizacije aktivnosti predloženo je ukidanje Agencije za promicanje izvoza i ulaganje, osnovane 2002. godine od strane osnivača Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u čijem je ustrojstvu uprava identičnog naziva i sličnog djelokruga posla i aktivnosti, preuzet će poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze agencije te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova. S obzirom da se veliki broj aktivnosti agencije preklapa sa aktivnostima nadležne uprave pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, smatramo da će ova mjera prestanka rada APIU-a odnosno preuzimanje poslova agencije doprinijeti učinkovitoj provedbi mjera potpore izvozu i privlačenju ulaganja, a k tome doprinijeti će i uštedi proračunskih sredstava. Također, ovim je zakonom predloženo da sadašnji radnici agencije koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljen ugovor o radu, postaju državni službenici i namještenici koji će se sukladno novom unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva rasporediti na preuzete poslove, a oni koji neće biti raspoređeni, a imaju status državnog službenika stavit će se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, dok će se s onima neraspoređenim namještenicima raskinuti radni odnos sukladno općim propisima o radu. predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku jer se ovim zakonom provodi jedna od mjera utvrđena Programom gospodarskog oporavka. Hvala lijepa. Hvala državnom tajniku na uvodnim riječima. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite, zastupniče. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. U Programu gospodarskog oporavka jasno je definirano da će se u segmentu javne uprave odnosno racionalizacije javne uprave provesti decentralizacija državnih institucija i agencija, izmještanje izvan Zagreba smanjenje broja zavoda i agencija te promjena djelokruga rada pojedinih dijelova uprava radi koncentriranja srodnih aktivnosti na jednom mjestu. To je citat iz Programa gospodarskog oporavka. Prema tome, ovaj zakon donosimo u sklopu provedbe mjera gospodarskog oporavka. Analize su pokazale da se poslovi agencije preklapaju sa aktivnostima nekih ministarstava posebice Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i da bi samo ukidanje agencije trebalo doprinijeti racionalizaciji državne uprave i proizvesti dodatne uštede. Jasno je da u situaciji kada su Hrvatskoj za gospodarski rast i popravljanje vanjske bilance zemlje neophodni i izvoz i strana ulaganja, da sam čin ukidanja Agencije za promicanje izvoza i ulaganja u javnosti povlači određene dvojbe. No, upravo zato javnost treba znati da ova Agencija nije do sada opravdala u cjelini svoje postojanje, da je državu koštala godišnje preko desetak milijuna kuna samo za plaće i da je njezin posao najvećim dijelom i do sada odrađivalo nekoliko ministarstava. Na Odboru za gospodarstvo članovi odbora koji su ujedno i čelnici lokalne samouprave, dakle gradonačelnici, načelnici iskazali su nezadovoljstvo dosadašnjim radom Agencije jer nije uspostavila komunikaciju sa terenom niti ponudila svoje usluge i logistiku. U sklopu ove rasprave treba se osvrnuti i na materijal pod nazivom analiza učinaka Agencije za promicanje izvoza i ulaganja kojeg je u sklopu ove rasprave o ukidanju Agencije u javnost plasirala sama Agencija iz kojeg bi se dalo zaključiti kako je Agencija radila iznimno uspješno čak i u svjetskim razmjerima u odnosu na slične agencije u svijetu. No, sve nas jasno zanimaju samo konkretni rezultati. Za nas je jedino relevantno koliko su povećana ulaganja u Hrvatsku, jesu li ona primjerena potrebama hrvatskog razvoja i je li stopa izvoza dovoljna da popravi platnu bilancu zemlje ali i u sklopu toga koliki je doista stvarni izravni doprinos Agencije. Izravna inozemna ulaganja u Republici Hrvatskoj počevši od 1993. godine iznose 24,4 milijarde eura, a po ulaganjima prednjače Austrija, Nizozemska i Mađarska. U 2009. godini ulaganja su na žalost prepolovljena s obzirom na gospodarsku krizu u odnosu na 2008. No, No, ono čime nismo zadovoljni je struktura ulaganja u kojoj prevladava financijski sektor, telekomunikacije i trgovina. Više od 35% ulaganja odnosi se na hrvatski bankarski sektor, odnosno to su ulaganja u apsolutnom iznosu veća od 8 i pol milijardi eura. Stranci su u proteklih više od 17 godina, više od 2,6 milijardi eura uložili u hrvatsku trgovinu na veliko i posredovanje u trgovini, a slijede proizvodnja naftnih derivata s iznosom od 1,6 milijarde eura, proizvodnja kemikalije i kemijskih proizvoda sa 1,61 milijarda eura, pošta i telekomunikacija 1,4 itd. Kakva je struktura ulaganja? Naime, najbolji je pokazatelj upravo aktualna kriza. Slovačka u kojoj su posebno značajna u proteklom razdoblju bila ulaganja u visoke tehnologije, elektroniku i automobilsku industriju industriju bilježi rast industrijske proizvodnje od 23,5%. To je područje u kojem i gospodarska diplomacija, a vidimo da se sada na tome intenzivno radi. Iz Ministarstva gospodarstva je došla informacija o 50 novih gospodarskih diplomata, atašea koji bi trebali preuzeti i poslove Agencije, dakle zajedno s ministarstvom tako da treba upravo više na privlačenju prerađivačke industrije i to visoke i srednje visoke tehnologije koja se u današnjoj možemo reći globalnoj ekonomiji znanja postaje temelj konkurentnosti gospodarstva, ali isto tako vidimo na ovom primjeru Slovačke da se upravo u vrijeme krize taj sektor se pokazao kao sektor koji se najbrže oporavlja. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ukidanje agencije kao jedne od 14 koje će se ugasiti ili spojiti i koje godišnje Hrvatsku koštaju preko 150 milijuna kuna samo za plaće i hladni pogon. Također, klub HDZ-a vjeruje da će nove uprave ili odjeli u ministarstvima efikasno obaviti nove zadaće i da će ovaj posao pod okriljem ministarstva bolje funkcionirati i dati bolje rezultate. Hvala lijepo. Dalje u ime kluba SDP-a, uvažena kolegica zastupnica Romana Jerković. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U protekle dvije godine nebrojeno smo puta ukazivali i na važnost i na potrebu jedne proaktivne politike u borbi s krizom, na potrebu sustavnih dobro promišljenih mjera koje su dugoročno održive, dugoročno isplative i koje će prije svega osigurati novi razvoj. Na žalost, a dozvolite mi jednu političku ocjenu Vlada se rekla bih opredijelila za jednu malo drugačiju politiku koju bih usudila se reći, odnosno nazvati restriktivnom politikom kratkoročnih mjera po principu ukidaj ono što je najmanja šteta za imidž stranke, a rješenja će već nekako sama po sebi doći i do nas. Držim da takav model funkcioniranja i vladanja nema u sebi puno proaktivne politike koja bi trebala osigurati osnaživanje gospodarstva i razvoj društva. Jedan od dobrih primjera koji dokazuje na žalost koliko sam u pravu po mom dubokom uvjerenju jest i ova točka dnevnoga reda, odnosno Prijedlog o ukidanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Naravno o ukidanju brojnih agencija dočekana je u jednom dijelu u javnosti s odobravanjem i to je razumljivo i to je logično i načelno se slažemo da ima agencije koje nisu opravdale svoje postojanje. Možda među njih spada i ova, možda ali idemo redom. Prvo obrazloženje prijedloga o ukidanju Agencije ne govori apsolutno ništa o Agenciji. Kolega Kovačević u ime kluba HDZ-a govori stvari koje sam gospodine državni tajniče očekivala čuti od vas, jer je Agencija vladina institucija, nije institucija HDZ-a. Mislim to ne bi trebalo biti isto. Dakle, ako ovo obrazloženje ne govori apsolutno ništa o Agenciji o čemu onda govori, o kome onda govori. Nemojte mi zamjeriti što ću reći da onda govori o Vladi. Ako, odnosno smatram da je neprihvatljivo obrazloženje koje je ovdje navedeno na jednoj stranici teksta. Teško mi je vjerovati i zapravo ne vjerujem, nikako ne vjerujem gospodine državni tajniče da ste donijeli odluku o ukidanju agencije, a da prethodno niste izradili svojevrstan elaborat koji bi išao u prilog ukidanju ove agencije. Ako je ovo mjera iz programa gospodarskog oporavka, tada očekujem da znate odgovor na sljedeća pitanja. Prvo o kojem broju zaposlenika agencije se radi? Na koje poslove i u koja ministarstva idu? Na koje osobne dohotke idu? Što je s prostorima agencije? Hoće li ti prostori biti prodani? I najvažnije od svega, o kojoj se uštedi radi? Dakle što znači ukidanje agencije za proračun Republike Hrvatske? Ako agencija nije opravdala svoje postojanje, valjda za to postoji razlog. I od kolege Kovačevića smo čuli neke od tih razloga. Ako postoji valjani razlog, a valjda hrvatski Parlament može u pisanoj formi dobiti te razloge. Valjda imamo pravo čuti koji su to razlozi. Dakle zašto agencija nije funkcionirala? Zašto ona nije opravdala svoje postojanje? Tko je za to odgovoran? Što je s onima koji su nadzirali rad agencije, kolegice i kolege? Što je s onima koji su trebali biti potpora radu agencije? S druge strane ukoliko agencija je doista nepotrebna, to možda onda govori u prilog tome da Vlada nema nikakvu politiku za privlačenje stranih ulaganja. To onda znači da nisu osigurani ni kadrovski, kadrovska kadrovska infrastruktura, ni poticaji, ni mjere, ni programi koje bi agencija mogla provesti. Dakle umjesto nekakvih paušalnih ocjena i ishitrenih odluka o ukidanju, a to se da zaključiti iz ovog obrazloženja očekivali smo analizu toga što je agencija radila ili nije radila, a trebala je. Drugo smatramo da je ova odluka zapravo demagoška, jer u osnovi se ne radi o stvarnoj štednji. Zašto? Ukida se agencija, ali zapravo zaposlenici sele u državnu administraciju. Ne znamo točno gdje, ali sele u državnu administraciju. I time se pomalo stvara pogrešan dojam u javnosti da Vlada poduzima, odnosno vuče hrabre poteze i smanjuje troškove nepotrebnih izdataka čime je zapravo građanima na neki način mažemo oči, jer ćemo iste ljude preseliti na druga radna mjesta sa drugim ili sličnim poslovima. Čujemo da će neki dobiti i otkaz. Dakle o kojem broju se radi, ni to ne znamo. Mislim da ovaj model ima naziv koji se može svesti pod ono vuk siti, ovce na broju, na žalost na taj način čini mi se da uporno i dosljedno radimo u korist vlastite štete. Treće, radi se o demagogiji i stoga što, ako nismo zadovoljni s rezultatima rada agencije, onda mijenjajmo menadžere u toj agenciji. Ako nismo zadovoljni s programom rada mijenjajmo program rada. Meni se čini da ovim postupkom mi bacamo kroz prozor sredstva koja smo uložili i u prostorno, i u kadrovsko, i u programsko opremanje agencije. Je li to pametno? Pa možda jest. Možda jest. Ali dajte nam argumente za to. Držim da pored ovih nekoliko demagoških razloga postoji jedan puno dublji, naime unatoč svim nastojanjima i zamagljivanjima, obrazloženjima o lošim rezultatima agencije u što ne bih dvojila da sam vidjela konkretne brojke, Vlada zapravo, Vlada toga možda zapravo nije niti svjesna, pokazuje do koje mjere smo kao država daleko od organizirane efikasne i sustavne politike privlačenja stranih investicija. gotovo su sve zemlje svijeta oformile svoje agencije za promicanje ulaganja kao samostalne Vladine institucije. Ne samo da ih imaju, već svjetsko udruženje promotivnih agencija broji 181 članicu. Dakle ne znamo da ih imaju, već ih i jačaju u posljednje vrijeme, u ovo vrijeme krize posebno i u materijalnom i u kadrovskom smislu. Dakle te su agencije koncipirane kao agencije koje uravnotežuju regionalni razvoj unutar države i sve naime imaju i svoje regionalne urede. Hrvatska je, ako se ne varam u proteklom razdoblju prema europskim uputama, završila proces konstituiranja sustava regionalnog razvoja, ali je propustila, to to je moja ocjena, taj sustav povezati u jednu cjelinu tako da Agencija za promicanje izvoza i ulaganja regionalne razvojne agencije, Hrvatsku gospodarsku komoru, sa njenim županijskim i inozemnim predstavništvima, Ministarstvo regionalnog razvoja poveže u jedan smisleni sustav promicanja Hrvatske kao zemlje mogućnosti i perspektive. se./… za razliku od nas, evo nekoliko primjera što rade zemlje koje su nam direktna konkurencija. Navodim samo neke i vrlo ću kratko, jer to su podaci koji su dostupni i na Internetu. Recimo Češka. Osnovala je svoju agenciju '92. godine, ima 13 regionalnih ureda i 8 inozemnih, 231 zaposlenik, u 2008. godini su ostvarili 213 projekata u kojima su posredovali, milijarda i 774 milijuna dolara investicija, 14 i pol tisuća radnih mjesta, od toga 3 tisuće i 900 radnih mjesta za visoku stručnu spremu. U razdoblju od '92. do 2008. ukupno tisuću 193 razvojna projekta, sa preko 200 tisuća novih radnih mjesta. Irska koja je organizirana u, agencija irska je organizirana kroz 9 regionalnih ureda, 17 ureda izvan Irske u 2009. godini, 125 stranih investicijskih projekata, 4 i pol tisuće novih radnih mjesta, od čega 500 milijuna eura u projekt istraživanja i razvoja. Ovdje je zanimljivo da irska agencija IDA unatoč krizi u kojoj se nalazi irsko gospodarsko objavljuje strategiju u kojoj postavljaju ciljeve razvoja za period do do 2020. godine unutar kojih za razdoblje od 2010. do 2014. ima ciljeve, vrlo jasne ciljeve. Od toga koliko će otvoriti novih radnih mjesta do toga na koliko će projekata, kolikim projektima će osigurati poticajne uvjete. Dakle, eto kako se radi u nekim zemljama koje imaju rekla bih aktivnu politiku razvoja i odnosa prema stranim ulaganjima. Dvojila sam da li ovom prilikom spomenuti ono obrazloženje koje smo čuli onda kada smo osnivali agenciju tadašnji argumenti rekla bih su imali svoje uporište u stvarno vrlo realnim i konkretnim razlozima, odnosno potrebama i u činjenici da su takve agencije upravo ključne u zemljama koje su odavno iznad Hrvatske po uspješnosti privlačenja stranog kapitala i stranih investicija. Nema dugo ovdje sam u ovoj sabornici rekla da temeljni razvojni resurs jednog društva iz svake države jesu ljudi i prostor. I Hrvatska u oba ta resursa ima nebrojenih prednosti u odnosu na sve tranzicijske zemlje slične povijesti, slične veličini, slične tradicije. Pa zar nije opravdano postaviti pitanje zbog čega smo toliko neuspješni u privlačenju stranog kapitala? I da li je moguće da je samo agencija bila za to odgovorna? I bilo bi dobro znati što mislimo konkretno, gospodine državni tajniče, da će se u ovom trenutku promijeniti? Očekivala sam, i to se dogodilo, da će obrazloženje biti kako će poslovi agencije ići pod djelatnosti ministarstva. Držim da je to jako krivo jer je agencija zamišljena kao operativno tijelo koje djeluje brzo, koje je fleksibilno. Ja mislim da to ministarstva ne mogu raditi. Drugo, privlačenje stranih ulaganja pretpostavljaju aktivnosti različitih ministarstava. Što to znači? Da ćemo jako brzo imati osnivanja nekakvih odbora, povjerenstava, vladinih paratijela koja će onda pratiti i nadzirati, koordinirati rad svih tih ministarstava. Držim da je to krivo. I vrlo kratko još. Možda biste mogli shvatiti iz ovog mog izlaganja da sam odvjetnik agencije koju kanimo ukinuti. Upravo suprotno! Nikako ne bih željela da to pomislite jer mislim da je agencija bolovala od mnogih bolesti, od predugog uhodavanja preko pogrešnog odabira prioriteta do dvojbenih kadrovskih rješenja, ali smo protiv jedne ishitrene, demagoške politike koja nije ništa drugo već odgovara onoj staroj poslovici da ćemo s prljavom vodom i dijete baciti na ulicu. Dakle, dosad nismo bili jako uspješni u privlačenju stranog kapitala, a činilo se da imamo sve resurse i potencijale za to. Pitam se ako to nismo uspjeli učiniti s agencijom kako ćemo uspjeti to učiniti bez agencije? Zbog svega što sam iznijela klub SDP-a neće podržati prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Imamo sada 3 prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite kolega Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Jerković 2 navoda netočna. uštedi se radi, samo na zakupnini 2 milijuna kuna plaća agencija zakupninu za poslovni prostor, zato i ne može prodati prostor kao što ste vi kazali hoće li ga prodati. Ne može jer je u zakupu. Što se tiče ishitrene i demagoške politike pa ako se racionalizacijom smanjuje broj agencija, a ne dokidaju se aktivnosti agencija nego će se odvijati u okviru ministarstava onda samo možemo govoriti o povećanoj učinkovitosti tih istih aktivnosti. Ali upravo je SDP prigovarao na velikom broju agencija i mi smo pristupili smanjenju broja agencija, doduše i zbog naše, ali i zbog kritika opće javnosti i stvarno ih je previše. I nema nikakve štete što ukidamo agenciju, a zadržavamo aktivnosti koje agencija radi jer je najbliža i suradnja agencije upravo sa ministarstvima. Zato će u okviru ministarstva i moći učinkovitije djelovati. Hvala lijepo. Hvala. Dalje se za ispravak navoda javila uvažena kolegica Nevenka Marinović. Izvolite kolegice. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Evo pokušat ću ispraviti par navoda. Znači, nije točno da Vlada nije svjesna i da Vlada nema program. Znači, svjesna je i ima program, ali se traži efikasnost, ona koju dosadašnja agencija u ovakvim poslovima A evo znam da pretpostavljam da znate i vi jer je na području i riječke županije, odnosno primorsko-goranske županije Vlada provela, znači koristeći sredstva europskih fondova provela sredstva europskih fondova provela program certifikacije i regija i pojedinaca da bi dobila ekipu. Znači, osposobljene ljude koji će prihvaćati strane investicije. Radilo se na mnogim programima, evo upoznajem vas sa tim programom koji je i na području zadarske županije iznjedrio znači i regiju spremnu za strana ulaganja, ali i pojedinačno 3 certifikata, znači za pojedinačne osobe koje su certificirane da mogu primiti takva ulaganja i rezultati kod nekih regija su vidljivi. Hvala. I treća prijava ispravka navoda, uvaženi kolega Dragan Kovačević. Izvolite kolega Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa naime radi se o onoj istoj izjavi dakle da je ukidanje agencije demagoška politika. Nije demagoška politika, čak cijela vaša rasprava su apsolutno argumenti koji stoje i drže vodu dakle da se agencija treba ugasiti. Dakle, ovo nije demagoška politika niti demagoška odluka nego odluka koja je nastala na osnovi analize procjene efikasnosti rada te agencije. Rekli smo da je posebno nezadovoljan teren, a vi ste upravo navodili primjere kako su to drugi riješili. Prema tome agencija nije ispunila svoju očekivanu svrhu i svoje zadaće i jasno je da se radi o jednoj racionalnoj, pragmatičnoj jel'da

Prema tome iscrpili smo i pojedinačne prijave. Zaključno državni tajnik ako želi? Da. Izvolite tajniče.

koliko ih radi u agenciji sve ljude preuzima Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i da će uglavnom veći dio tih ljudi prema njihovim dosadašnjim poslovima i kvalifikacijama, iskustvima raditi upravo na ovim poslovima u Upravi za gospodarsku diplomaciju, poticanja ulaganja i izvoza Republike Hrvatske. A ljudi koji su radili u financijama radit će u financijama, koji su u kadrovima, u kadrovima. Može se dogoditi da jedan vrlo mali broj ljudi ako nema adekvatne potrebe ostane na raspolaganju u Vladi onda će poslove moći dobiti unutar vladinih institucija ili u konačnosti prema zakonskim normama biti poslani uvjetovano otkazom riješeni ali možda itko možda nitko, ohrabrujuće vam mogu dati odgovor na to. Što se tiče prostora, već vam je odgovoreno. Ušteđuje se 2 milijuna jer je u najmu. Dakle, uštede bi na ljudima i na prostorima bile oko 45% dosadašnjih troškova odnosno od 13 milijuna dosadašnjih godišnjih troškova uštedit će se 6 milijuna ... uvjeravam vas. Što želim reći? Želi dobiti na funkcionalnosti vršenja ovih poslova, boljoj koordinaciji i s jednog mjesta je jer se tim poslovima i kada idu naše delegacije u inozemstvo bavi Ured predsjednika države i Ured predsjednika Vlade i Ministarstvo vanjskih poslova i Gospodarska komora i Obrtnička komora uvjeravam vas da će biti fleksibilnija, brža i efikasnija koordinacija i da će se žešće pristupiti obradi i potpomagati na izvozne poslove i jednako tako i na ulaganja. Ne bih išao u duboke analize iako znam podatke a najbolje o skromnim rezultatima bit ću kulturan govore sami dosadašnji ravnatelji, ni sve što je krivo. Ajmo to da kažemo ostaviti ajmo napraviti da ubuduće ne budu tako skromni rezultati nego bolji. Ako gledate i ove osmomjesečne izvozne rezultate i uvozne. Izvoz nam je 5 milijardi 700 milijuna eura, uvoz je 9 i 800 deficit od 4,1 milijarde. To dovoljno govori koliko je prostora da se potakne izvoz i jednako tako da bi do njega došlo i investicije u Hrvatsku. I uvjeravam vas da današnja hrvatska Vlada duboku i dovoljno široku pažnju pridaje ovim poslovima. Radi se na otklanjanju x barijera radi se na pojednostavljenju raznih zakona i otklanjanju prepreka da bi do svega toga došlo. I slažem se s vama teoretski i praktično da je dobro da agencije rade operativne poslove, a ministarstva da vode zakonske i da vode strategiju i politiku razvoja određenog područja. Međutim, pokazalo se neuspješno. Dopustite vam da jednom novom organizacijskom obliku pokušamo doći do boljih rezultata. Da ćemo doći da se već radi na tom planu govorim vam povećanje izvoza ove godine, od 750 milijuna eura, smanjenje uvoza i da je ukupno bolji ... da tako kažem vanjskotrgovinski za čitavih milijardu eura. I duboko vjerujem da se može ići dalje. Naravno da postoje agencije i zavodi u svijetu, ali naša država je manja sa 4,5 milijuna stanovnika a uzmimo npr. gospodarstvo, tvrtke od 100 ljudi, tisuću ljudi, 10 tisuća ljudi i više pa ćete vidjeti da nije ista i duboka organizacija. U situaciji u kakvoj smo se zatekli u gospodarskoj i financijskoj krizi kao i cijeli svijet, potrebno je racionalizirati i ušteđivati na ovakvim agencijama, zavodima i fondovima. S jedne strane dopustite da tako kažem slobodno novac stvara na uštedama, a s druge strane na veći prihodima. Predlažem da probamo funkcionirati na ovaj način i uvjeravam vas da će ono što smo poduzeli mi u Ministarstvu gospodarstva i uopće u hrvatskoj Vladi doći do veće do bolje funkcionalnosti, do većih izvoznih i ulagačkih ostvarenja. Jer vidite i sami da smo već pripremili za nivo države ili javnog sektora 30 značajnih projekata, pripremamo ih i za privatni sektor itd. i štošta dalje da ne govorim. Opredijelili smo se za ovo rješenje, analizirajući dosadašnju situaciju, a ne oprostite da tako kažem što ste vi upotrijebili demološki, nego s najboljim namjerama da ovaj dio hrvatskog gospodarstva uredimo i da bude bolji. Osobno sam vrlo uspješno u prvom poslu radio na izvoznim poslovima. Znam kako se ti poslovi rade i drugi komercijalni, kako se vode tvornice i druge institucije, tako da i ostali ljudi koji su u ministarstvu iskustva koja imamo, moramo postati funkcionalniji, moramo slati gospodarstvenike u gospodarske atešee koji poznaju ljude, koji mogu bolje i efikasnije logirati doći do izvoznih poslova, koji će biti vjerodostojniji itd. One političke kadrove koristimo za političku diplomaciju. Sve što se razmišlja, radi, poduzima, uvjeravam vas da će donijeti rezultate na dobrobit svih. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo i ovoj točki kada se za to steknu ovime ćemo završiti naš današnji rad. Sutra uobičajeno u 9,30 počinjemo sa 6. točkom dnevnog reda. To je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.